изчистим процедурите, които минаха преди почивката. Проведохме гласуване по реда на чл. 70, ал. 2 с предложител господин Мартин Димитров за гласуване в едно заседание. Госпожа Мая Манолова поиска прегласуване с аргументи от решение на Конституционния съд. След запознаване със съдържанието на решението на Конституционния съд, припомням на народните представители, че действително имаме отменен законопроект на това основание със следните аргументи и мотиви на съда. В заседанието на комисията и в доклада за първо четене има изрично заявени намерения за предложения между първо и второ гласуване в този законопроект. При представяне на законопроекта за второ четене в същото заседание не е дадена възможност

и за което няма пречка по нашия правилник да бъде подкрепено. Току-що са постъпили две предложения – от страна на Георги Терзийски, Петър Димитров и Корнелия Нинова с конкретни текстове, които ще бъдат подложени на обсъждания, разисквания и гласуване на второто четене тук. Поставям на прегласуване предложението на народния представител Мартин Димитров. Печелите в Конституционния съд, ако сте прави.

Уважаема госпожо председател, категорично възроптавам срещу проведеното гласуване и настоявам Вие да го отмените. Между първо и второ четене има постъпили

Това че в продължение на цял мандат рушите държавността, е факт. В момента Вие започвате да нарушавате грубо и брутално закона. Нямате право да да валидирате подобно гласуване, поради което настоявам да го отмените и да се даде възможност направените предложения, които имат абсолютна връзка и смисъл с

процедурата по гласуване, тъй като те са с часове – 13,10 ч. и 13,15 ч., след като сме в режим на гласуване по прегласуване искането на госпожа Мая Манолова.

Решение № 8 от 2010 г., с което беше обявен за противоконституционен закон, приет по същия начин от това Народно събрание. Радвам се, че сте го прочели, но се безпокоя, че или не сте го разбрали, или искате да го игнорирате открито и безцеремонно от парламентарната трибуна. В това решение на Конституционния съд става дума, че винаги когато народни представители са заявили желание да направят предложения между първо и второ гласуване, трябва да им бъде осигурена такава възможност. Предложения са направили двама депутати от Коалиция за България. Тук трябва да влезе в сила парламентарният правилник, който е закон за Народното събрание – да бъдат разгледани на комисия, да бъдат обсъдени и да влязат в пленарната зала. Вие нарушавате парламентарния правилник ежечасно, ежеминутно. На Вас той не Ви прави никакво впечатление вече две години, не се изненадвам, че го прегазвате и на финалните заседания. Но Ви обръщам внимание, и сега повтарям, че аз и колеги от Коалиция за България искаме да ни бъде дадена възможност да направим предложения по този законопроект между първо и второ гласуване, които не можем да направим на коляно. Не можем за 5 минути между процедурата на прегласуване да формулираме предложения за второ гласуване. Искам да ми бъде дадена възможност да направя предложение между първо и второ гласуване в разумен срок, защото все пак не става дума за детска приказка, която да доофомяме ей-така на крак в пленарната зала, а за закон, който ще бъде гласуван от този парламент.

е много незрял, което показва последните три години и половина какъв беше климатът в това Народно събрание. Защото, уважаема госпожо председател, Вие с Вашата теза казвате, че предложения по законопроектите могат да правят само тези, които се изказват, и трябва да са заявили от трибуната на Народното събрание, че искат да направят своите предложения. За 25 минути може ли да се изкаже цялата парламентарна група? Аз съм единият човек, който иска да направи предложение. Вие сега ме лишавате от това нещо.

за да осуетим новата коалиция между ГЕРБ и Синята коалиция, е да намалим времето за подаване на предложения на три дни – максимално краткия срок.

аз мисля, че маските паднаха. Стана ясно кой кой е, но ние сме направили от името на Синята коалиция процедурно предложение законът да бъде гледан на второ четене. Залата подкрепи това процедурно предложение. Предлагам Ви да преминем към следващия етап – изчитане на законопроекта за гласуване на второ четене. Преди да преминем, и ако стигнем до тази процедура, съм длъжна да поставя на гласуване предложението на господин Такоров да има даден срок, още тридневен, въпреки постъпилите предложения към момента, с които Ви запознах, за предложения между първо и второ четене. Режим на гласуване!

Предложението не е прието. Процедура.

Уважаема госпожо председател, винаги съм мислил, че Вие, ръководейки Народното събрание, се съобразявате с клетвата, която дадохме всички ние, а именно: „В работата си да се ръководим от законите на страната и от интересите на народа”. В случая обаче, според мен, Вие нарушавате законите на страната, доколкото правилникът също е закон. Преди прекъсването на заседанието преди малко обяснявахте, че тази разпоредба се прилага само, ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменения и допълнения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В комисията или в пленарната зала? Да, подкрепям. Тази процедура за приемане на законопроект на две четения в едно заседание не може да се приеме, ако са направени такива предложения. След възобновяване на заседанието сама казахте, че са направени такива предложения. Отделно от това в своите изказвания народните представители, някои от тях, изразиха несъгласие с част от текстовете. Това са предложения за несъгласие. Вие по същество нарушавате ал. 2 на чл. 70 и допускате да се гледа на две четения нещо, което го изключва второто изречение Нямате това право да го допуснете, при положение че има този факт – има направени предложения. Процедурно Вие нямате право да го допуснете, а още по-малко пък имате право да внасяте тези предложения за гласуване в един несъществуващ доклад за второ четене, който комисията не е направила. Опитвам се да Ви помогна да излезете от блатото, в което затънахте с тези нарушения на правилника. Няма как да се случи това. Времето свърши, но не моето. допуснатото от мен гласуване на процедурното предложение за гласуване на този законопроект в едно пленарно заседание съответства изцяло на фактите до момента на подлагането му на гласуване, а те са: в доклада на комисията и по време на заседанието както и при обсъждането на първо гласуване на законопроекта в пленарната зала, не са постъпили предложения, нито са заявени предложения по редакцията на законопроекта. Налице беше изцяло оспорване на принципите и философията на онова, което се обсъжда на първо гласуване. Фактът, че в процедура на гласуване и поисканата почивка, която съм длъжна веднага да дам, но ние сме в процедура на прегласуване, поискана от госпожа Мая Манолова, постъпват две предложения Да, точно това е. Това подкрепя моята теза, че до подлагане на процедурното гласуване те не са били факт. (Реплики от КБ.) Господин Мартин Димитров, имате думата за доклад за второ ... (Шум Предлагам да подложите на гласуване удължаване времето на заседанието до приключване на точката. Благодаря.

Процедурно, госпожо председател, да се удължи работното време до приключване и на точката, свързана със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лицата, които заемат висши държавни длъжности. Постъпили са две предложения. Ще ги подложа на гласуване в тяхната последователност. Първото е за удължаване на времето до приключване на второто четене на законопроекта, който обсъждаме в момента, а това е Законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството ... и така нататък. Гласуваме първото предложение.

Няма желания за прегласуване. Поставям на гласуване предложението на господин Василев за удължаване на работното време до приключване и на следващата точка, а именно Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Гласували

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, изказването ми е изцяло за парламентарната стенограма, защото тя ще стане част от жалбата до Конституционния съд,

по отношение на едно подобно безобразие, направено от това парламентарно мнозинство под Ваше ръководство. Пояснявам, че в свое обратно процедурно предложение по повод на искането на господин Мартин Димитров законът да бъде разгледан в това пленарно заседание на две четения, господин Михаил Миков заяви, че ще направи предложения за второ гласуване. Заяви от името на нашата парламентарна група, че искаме да ни бъде дадена възможност и да не ни се ограничава правото за предложения за второ гласуване. Не че се изкушавам името ми отново да бъде написано в конституционно решение, както и предния път, когато Ви предупреждавах, че ще Ви падне закона в Конституционния съд, но заявявам, че ние своевременно, преди мнозинството да реши въпроса с двете гласувания в едно пленарно заседание, заявихме, че искаме възможност да правим предложения. Извинявайте, не съм в състояние за 15 минути да формулирам предложения за второ гласуване по важен законопроект. Може би Вие можете, може би Вашата парламентарна група се справя, но не всички от нашата парламентарна група го можем – да пишем на коляно предложения и Вие да ги обсъждате ад хок.

Колеги, няма да допусна да се разстройва работата на Народното събрание. Имате достатъчно аргументи, които изложи госпожа Манолова. На Ваше място щях да започна да пиша жалбата. Благодаря Ви.

ратифицирано със закон от Народното събрание на 30 май 2007 г.”

Госпожо Цачева, съжалявам, че на Вас се пада тази чест, както са казвали руснаците, които са освободили Плевен – Плевна, съжалявам, че народен представител от Плевен ще опозори себе си с това денонсиране, тъй като всички разбирате, че то е политическо и няма нищо икономическо в него. Тук бяха казани приказки за Виенска конвенция, за не знам какво си. Виенската конвенция се прилага, ако няма друг договор. Има договор за изграждане на петролопровод, така че от договора може да се излезе съгласно клаузите на този договор. Одеве Ви го казах, повтарям го пак: няма пари, няма финансиране – аргументът е сериозен. Събират се учредителите на съответната проектна компания и решават да прекъснат проекта. Какво правим в момента? В момента даваме повод за искания към България така, че да платим и на Гърция, да платим и на Русия не само, което е похарчено в момента, но да има и искове за пропуснати ползи! Не го правете! правете! Не виждам сериозна аргументация, поради която Вие да го направите. Отново се обръщам към Вас госпожо Цачева. Много критикуваха един клип на миналите избори: „Гласуваш за ГЕРБ –гласуваш за Костов!” Ето това правите днес! Честита нова коалиция! Добре отивате на предстоящите избори. две думи и за другите глупости, които се изговориха одеве. Нямало нефт – напротив, със споразумението, което днес се готвите за денонсиране, Русия се задължава да пълни нефтопровода или да плаща. Това беше основният повод за преговори с Русия, срещу който имаше възражения. Мили, скъпи господа! Господин Гагаузов е забравил, но аз също присъствах на преговорите по този въпрос. Той беше един от най-тежките въпроси. Разбирате, че няма как България да гарантира пълненето на нефтопровода. Няма как и Гърция да гарантира. Единственият, който може да гарантира, е Русия. Без такива гаранции, разбира се, че изобщо няма какво да се прави. От тази гледна точка: не създавайте илюзии, каквито не съществуват! Искам да Ви напомня за една екскурзия на политици и кметове.

Какви бяха изводите от тази екскурзия? Някаква заплаха? Финландия да е изгубила туризма си, да е отровена? При аналогични проекти в целия свят няма нито една авария! Нито една авария! Много глупости се изговориха тук – Мексиканският залив не Ви е това, за което приказвате. Няма да повтарям пак за веселата сума, която се спомена – 7 милиарда, за да го изградим. Седем милиарда долара! Предполагам, че ще правите тръбите от платина, за да може 280 км тръба да излезе 7 милиарда. Не виждам друго обяснение. Нефтопроводът „Нефтохим” – „Девня”, който е горе-долу толкова километра, предполагам, че струва най-малкото 7 млрд. долара.

Защо Ви боли толкова много да не се заобиколят проливите, скъпи, мили?! Какъв Ви е проблемът, че ще бъдат заобиколени проливите? Това Това не е ли външен политически ангажимент досега на една политическа сила, а сега вече ставате две политически сили? (Председателят

преди 135 години спаси българите. Не се опитвайте да задраскате това спасение!

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз се надявам, че наистина ще имаме възможност да завършим работата на това Народно събрание по нормален начин.

В 14,00 ч. нашата комисия трябва да се събере по това, което насрочи господин Димитров. Защо пленарната зала може да вземе решение за второ четене, преди да се е състояло заседанието на комисията на второ четене?! Понеже междувременно се разви нашата дискусия тук, в залата, получих втори есемес в 13,30 часа, в който ми съобщават, че няма да имаме извънредно заседание с тази точка. Не ни давайте процедурна възможност по чисто процедурен начин ние да отменим това чрез искане към Конституцонния съд! Нека да вървим по реда, утвърден от парламентарния правилник. Нека този законопроект да се гледа на второ четене в комисия, след което да влезе на второ четене в залата. Ако е толкова голям зор, направете извънредно заседание, помолете Президентът да не разпуска Народното събрание, извънредно заседание с точка първа във вторник, четвъртък, когато си изберете.

Процедура по воденето. Заповядайте, господин Ангел Найденов. Уважаема госпожо председател, наистина буди недоумение поведението, което демонстрирате и Вие, като председател, съответно и председателят на Икономическата комисия, който до този момент беше известен като човек, придържащ се към някакви правила. Да приемем, че мнозинството е решило в последните дни, че може да гази всякакви процедури и правила.

Вие, госпожо председател, поехте ангажимента на Председателски съвет да включите, като Ваше право по ал. 5 на чл. 47 проекта за решение, свързан с неотложните мерки за сметките на електрически ток, най-общо казано.

Ясно е, че в такъв случай сте направили това обявление единствено за да демонстрирате уж желание и съответно да разиграете театъра с липсата на кворум в Икономическата комисия. Гласувайте, както искате, по този проект за решение. Но понеже нямате смелостта да гласувате „против”, за да не съберете допълнително гнева на хората отвън, Вие се опитвате по евтин начин да разигравате театър, да няма становище на Икономическата комисия и съответно да не включите тази точка в дневния ред. От друга страна, кое Ви кара да нарушавате правилата, след като веднъж сте насрочили заседание, за да гледате предложение на второ четене за денонсиране на споразумението, да го правите сега?

Госпожо председател, ние сме поискали на базата на чл. 27, ал. 3 Вие да свикате заседание на Икономическата комисия, която да разгледа проекта за решение, свързан със сметките за ток. Защо продължавате в тази посока? Господин Найденов, ако тръгнат нормално процедурите тук, аз съм готова да изляза и да свикам комисия по начина, по който Вие искате – разглеждане на точка с проекта за решение,

ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз изложих своите аргументи, които бяха ясни и точни, по време на разискванията на първо четене. вземам думата, защото преди малко бяха казани очевидни неистини от тази трибуна. Нека да ги спомена. Първо, беше казано, че такива катастрофи, за които говорим, не се случват, особено в Черно море. Искам да Ви кажа, че на 11 ноември 2007 г. малкият руски танкер „Волгонефт 139” се разцепи на две малко преди Керченския провлак, като пренасяше 1300 т петрол. Представете си, че същото може да се случи при пренасяне на тези тонове петрол към Бургас. В резултат на това настъпи екологична катастрофа в Черно море, която се разраства. По оценка на руските учени и органи за околна среда щетите ще бъдат лекувани в продължение на едно десетилетие. Следователно нека да вярваме на фактите, а не на голословните твърдения на един от преждеговорившите. На второ място, беше казано, че

Това е единственият закон, свързан с този договор. Нека казалият, че вътре има клауза, ако не се запълни тръбата, на България ще й бъде плащано като при 90% пълна тръба, да покаже в кой член е посочено това, за което той говори. Ако не го посочи, това означава, че се стреми да манипулира не само депутатите, но и всички, които се интересуват от тази тема. Държа да ми се каже в кой член на договора има записан такъв текст, защото няма такъв текст. Завършвайки, ще кажа така. Имаше една триглава ламя, която беше скрита под името Голям шлем на Георги Първанов.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Иванов, това, което режете, са работните места на България! Това, което режете, са доходите на българските граждани! (Реплики от СК.) И ги режете Вие от Синята коалиция в коалиция с проваленото управление на ГЕРБ! И ги режете до последно! Само че после Вас ще Ви отрежат! От едната страна Кабаиванов ще Ви отреже, от другата страна ГЕРБ ще Ви отреже! Ще си получите рязането, за което сънувате тук – за лами! Самите Вие, Вашето правителство е започнало един проект, проект, „Бургас Александруполис” е тръгнал по времето на Вашето правителство и сега, защото някой Ви е казал, трябва да го провалите! Така че режете като за последно! Хората Ви гледат! Само цените на тока не Ви интересуват! Само Само не Ви интересува гражданите да получат някакво облекчение! Режете доходите, режете работните места, а цените ги пускате – тях не ги режете! Ето това режете Вие, Втора реплика? Господин Димитров.

има, така е. Господин Иванов, как идва нефтът до „Нефтохим Бургас”? С космически кораби? Пристанище има, значи идва с кораби! С кораби идва! С кораби! Затова има разлика. Значи тези кораби са непотопяеми! Те не аварират, нищо не им се случва. Но тези 60-хилядни танкери – те са крехки като кибритена кутийка, ще протекат и ще замърсят нашето Черноморие! Дрън-дрън! В Закона за ратификация няма как да има, бе, господин Иванов. Той е член единствен. В споразумението има – в споразумението. В Закона за ратификация е член единствен. Слушайки Ви за главите, една идея – направете там: режеш, режеш – седем глави на господин Костов. Трета реплика? Дуплика – господин Иванов. Искам все пак да кажа и на двамата мои колеги, че не трябва непрекъснато да се лъже от тази трибуна. Колко са работните места, за които говори господин Миков? Знае ли ги? Той не ги знае, но аз ще му кажа. Общо за целия тръбопровод има 160 работни места, от които 60 на руски специалисти, които са специалисти в построяването на на петролопровода на територията на Руската федерация. С други думи, се касае за 100 работни места, господин Миков! Приходите колко трябваше да бъдат, ако тръбата се запълва, което няма да се случи? Ще бъдат 35 милиона. Приходите от туризъм на Южното Черноморие са над милиард и половина! Над милиард и половина – абсолютно несъпоставимо! Никой не ни позволява, ако защитаваме българските граждани, българския бизнес, да го поставяме под тази заплаха! На следващо място, по отношение на рязането. Искам да отговоря на господин Димитров, че това, което със сигурност ще бъде рязано, са горите на Странджа, защото специалистите са изтъкнали в анализа за „Бургас – Александруполис”, че необходимата обща инженерна площ ще бъде 30 хиляди декара в този уникален с девствената си природа, животински и растителни видове край на България, който има огромен потенциал за селския екотуризъм! Това ще режете Вие – горите на България в в девствената част на страната! Част, която е определена в европейски мащаб за защитена територия! По тази причина аз отново отново се убедих в едно – това, което и сега се говори, показва, че няма никакви аргументи от страна на левицата да защитават този проект! Единственият им аргумент е да обслужват руската върхушка! Това са просто рубладжии, които го доказват всеки ден!

Колегите казват, че много руска водка трябва да се изпие, за да се видят от една глава Вие – като Храбрия шивач тук! Може ли да влиза в такава роля бивш министър на икономиката? Какви седем глави, какви дванадесет крака, какви неща говорите тук? Сериозно ли ги говорите? Виждам, че сгрешихме, като дадохме почивка, госпожо председател, защото наистина хората черпят отнякъде вдъхновение. Това вдъхновение обаче преминава всякакви граници! Започвате да се изживявате наистина като смешни герои от средновековни приказки. Къде са ми седемте глави? Я ме вижте хубаво сега. Къде са седемте глави? (Смях от ГЕРБ.)

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам да приключим с филмите на ужасите, хорърите, мрачното фентъзи и тъпите смешки, които слушаме през последните минути. И да почерпите – Вие лично, ако не вдъхновение, то предложение от Парламентарния правилник в съответствие с решенията, които взе парламентарното мнозинство. Само Ви ги припомням. Предложението за удължаване на времето за разглеждане на този законопроект беше отхвърлено. Прие се предложението за разглеждане след 14,00 ч. на законопроекта, предложен от РЗС за публичност на имуществата на лица, заемащи висши държавни длъжности. То че не спазвате Парламентарния правилник, е очевидно. Спазете поне решението на мнозинството! Прекратете този дебат и преминете към следващата точка, която беше гласувана от Парламента – законопроектът, внесен от РЗС, за да запазим поне малко оставащото достойнство на този Парламент! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова. Госпожа Стоянова – процедура. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прекратяване на разискванията по тази точка за днес както и за намаляване на срока между първо и второ четене, тоест допълнителния срок, на три дни. По същество бяха направени две процедурни предложения. Първото е за прекратяване на разискванията по този законопроект в днешното пленарно заседание. Гласуваме, колеги.

още предложения между първо и второ четене да бъде намалено в рамките на три дни. Гласуваме намаляване на срока за предложенията между първо и второ четене на три дни. Едното е във връзка с другото. Систематично трябва да тълкуваме поредността на решенията на Народното събрание.

има антикорупционна насоченост и въвежда принципите на прозрачност по отношение на имущественото състояние на лицата, изпълняващи важни публични функции. За последните 13 години – от 2000 г. до 2013 г., са правени частични промени, но в списъка на лицата, които трябва да попълват годишни декларации, винаги са били премахвани определени длъжности, над които е имало най-вероятно политически чадър, или заради които определени групировки не са искали да бъдат оповестявани доходите Например в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където се обсъждат доходите на българските граждани, на практика се осъществява от лица, чиито доходи и имущество не са публични, освен тези на министрите. Значи министрите, които водят преговорите и осъществяват социалния диалог, преговарят с лица, чието имущество никой не е чувал и не знае. Нещо повече, в този закон има и видими пропуски като това, да речем, че евродепутатите подават годишни декларации, но те не са задължени, съгласно сега действащите разпоредби на закона. Българското общество има право да знае по какъв начин се променя имущественото състояние на заемащите подобни длъжности, включително и на лицата, за които беше темата табу обществото да научи какви доходи получават. Ние считаме, че е голяма празнота и по отношение на ключови приходоосигуряващи институции като НАП, Митници, Комисията за конфискация да не попълват годишни декларации. В списъка на задължените лица би следвало да се включат и членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет, така както са включени всички членове на ВСС. Главен инспектор и инспектори, съгласно българската

Голяма законодателна празнота е съществувала и по отношение на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, защото нейният предмет е свързан с условията и реда за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Задължението управителите и членовете на управителни или контролни органи на дружества, упражняващи дейност по управление или експлоатация на съоръжения или нейни инженерни мрежи на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването,

Сред тях са електроразпределителните, топлофикационните и ВиК дружества, които станаха обект на масов протест, именно заради злоупотреби с монополното си положение. Не на последно място – заради прекалено високите заплати на техните мениджъри. Вносителите на настоящия законопроект споделят категорично убеждение, че приложното поле на закона следва да се разшири и в посока към ръководните длъжности в организациите с обществен характер. Този принцип е частично въведен в действащия сега закон по отношение на ръководните длъжности в политически партии чрез препратка към Закона за политическите партии. Той обаче е ограничен само до партиите, получили над 1% на последните парламентарни избори. За разграничителна линия е прието само получаването на държавна субсидия. Този критерий не е достатъчен. Оперирането с държавна помощ не е единственият източник на корупционни изкушения и възможности, нито контролът върху държавните средства е единствената цел на закона. Например, търговията с влияние далеч не е прерогатив на големите партии, а образуването на политически формации на лобистки или корпоративен принцип, което очевидно стана преди масовото признание, е феномен, пред който следва да се поставят необходимите законови бариери. Предложението е задължени лица да бъдат членовете на ръководни и контролни органи на всички политически партии без изключение. Това трябва да се приложи по отношение на юридическите лица с нестопанска цел за обществената дейност. От самия институт, дефиниран в закона, следва, че техен обект са не частни интереси на членовете им, а пряко или косвено потребностите на значително по-големи социални групи. Те предлагат и една възможна форма на поемане от структурите на гражданското общество някои от социалните функции на държавата. Те оперират с публични финанси. Предлаганият текст има за цел да ограничи възможността да бъдат използвани като фасада за нерегламентирани финансови операции или за други дейности, които са в противоречие с техния смисъл и обществената им роля. Във връзка с това разширяване на предмета на закона се налага и изменение в наименованието му. И накрая, уместно е да са публични и доходите на кандидатите за висши длъжности, които подлежат на пряк избор от суверена. Това ще бъде още една бариера пред достъпа до властта на лица, които са склонни към непочтени или нерегламентирани доходи, и то още преди вземането на длъжността. По чисто технически съображения този списък следва да се ограничи само до най-висшия кръг – кандидатите за президент и вицепрезидент, за депутати и за евродепутати. За да няма безсмислено дублиране на документи не е необходимо те да декларират доходи в качеството си на кандидати, ако вече ги декларират, защото заемат някоя от длъжностите в обхвата на закона. Промяната на закона е част от антикорупционното законодателство, която осигурява необходимата прозрачност и не ощетява фиска на държавата, а обратното. В разработването на този законопроект са се включили и експерти от Института за модерна политика. Подобна практика съществува в много други европейски страни и аз смятам, че с приемането на този Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществата на лицата, заемащи висши държавни длъжности ние отговаряме в значима степен и на онази част от протестиращите български граждани, които искат прозрачност на доходите, на парите на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Считаме, че сега, в навечерието на парламентарните избори, е особено важно кандидатите за народни представители да се знае кои са,

Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи за изказване. Закривам дискусията, ще преминем към гласуване. Моля народните представители да влязат в залата. Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата, предстои гласуване! Моля народните представители да влязат в залата, предстои гласуване! Режим на гласуване.

Режим на гласуване. Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. Текстът е приет. Процедура.

председател, предвид обстоятелството, че няма изказвания, няма и заявено желание да се направят предложения за изменение и допълнение, предлагам в днешното пленарно заседание законът да бъде приет и на второ четене.

нещо много се разтичаха всички! Дайте тридневен срок, нормален, както по предишния… Очевидно ще има заседание другата седмица. Все пак народните представители да могат да се запознаят… Имаме намерение да направим предложение. Благодаря Ви. Първо, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Миков за тридневен срок между първо и второ четене.

Моля народните представители – гласувайте процедурата за намаляване на срока между първо и второ четене на три дни.

четене на три дни. Гласували 74 народни представители: за 66, против 6, въздържали се 2. Предложението е прието. Господин Василев, в този смисъл Вашето предложение е безпредметно да го подлагам на гласуване. Оттегляте го, нормално. С това приключихме днешното пленарно заседание. Утре – редовно пленарно заседание в 9,00